poštovane kolegice i kolege, dobro vam jutro, nastavljamo dalje s radom. Poštovane zastupnice i zastupnici, prije nego pređemo na prvu točku današnjeg dnevnog reda jedan obavijest. Sutra nakon rasprave planiranih točaka provest ćemo izjašnjavanje o podnesenim amandmanima na raspravljene točke. Također mi dozvolite da temeljem čl. 247. Poslovnika HS predložim da provedemo objedinjenu raspravu o slijedeće dvije točke planiranih za danas, a to su: Konačni prijedlog Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, drugo čitanje, P.Z. 819. i - Konačni prijedlog Zakona o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima, drugo čitanje, P.Z. br. 820. Da li ste suglasni? Hvala vam. Da, smatramo to usvojenim. Idemo na današnju prvu točku dnevnog reda, to je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova, drugo čitanje, P.Z. br. 796.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

Poštovani potpredsjedniče HS, poštovane zastupnice i zastupnici. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika bilo je nužno izmijeniti odredbe Zakona o hrvatskom registru brodova u cilju usklađenja s odredbama Pomorskog zakonika koji na drugačiji način od onog koji je predviđen aktualnim Zakonom o hrvatskom registru brodova uređuje poslove utvrđivanja sposobnosti za plovidbu i statutarne certifikacije, te baždarenje pomorskih objekata. Također uzevši u obzir da su ovlasti Hrvatskog registra brodova, a koje nisu obuhvaćene ovlastima statutarne certifikacije pomorskih objekata bile samo djelomično obuhvaćene aktualnim Zakonom o HRB-u, a što se odnosi na ovlasti verifikacije i ocijene sukladnosti sukladno odredbama Europskih uredbi i direktiva, ovim će se uskladiti odredbe važećeg Zakona o HRB-u sa stečenim ovlastima HRB-a za obavljanje poslova verifikacije i poslova prijavljenog tijela. Osim navedenog, izmjene aktualnog testa Zakona o HRB-u nužne su i u dijelu prepisivanja sastava članova upravnog vijeća HRB-a koje vijeće upravlja radom ove ustanove, a radi usklađivanja s aktualnim stanjem korisnika usluga HRB-a. Naime, radi statusnih promjena u društvima iz čijih se redova imenovao dio članova upravnog vijeća temeljem aktualnog Zakona o HRB-u, kao i radi ocijene da u radu istog vijeća trebaju sudjelovati samo oni predstavnici i stručnjaci iz redova područja koja su neposredno vezana uz rad HRB-a, ovim se izmjenama i dopunama Zakona o HRB-u predlaže novi sastav članova upravnog vijeća kojim bi se osigurala veća transparentnost u upravljanju ovom ustanovom. Donošenje ovog zakona posebno je važno u dijelu koji se odnosi na usklađenje s odredbama Uredbe o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova prema kojoj RH mora omogućiti da obavljanje poslova statutarne certifikacije i baždarenje pomorskog objekata hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi osim Hrvatskog registra brodova obavljaju i druge priznate organizacije uz naznaku kako HRB i nadalje zadržava isključivu ovlast statutarne certifikacije pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti u nacionalnoj plovidbi. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? A pardon, imamo replika. Imamo nekoliko replika, prva je uvaženi zastupnik Ante Babić. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, u uvodnom izlaganju ste se dotakli jednog djela kada smo razgovarali o izmjenama i dopunama dopunama Pomorskog zakonika, istina je da smo tada govorili o proširenju i mogućnosti baždarenja samih pomorskih objekata ali i statutarne certifikacije što se zapravo omogućava ovim izmjenama i dopunama ovoga zakona. zakona. Međutim, HBR kao neprofitna i neovisna organizacija se, njegova zapravo je i misija baviti se zaštitom i sigurnosti plovila i imovine, uglavnom se misli na moru ali i u unutarnjim, na na unutarnjim vodama pa recite mi zbog samog upravnog vijeća koje upravlja tom institucijom, kako i na koji način će zasada to riješiti, hoće li na jedan reprezentativan način kako bi sve strane bile zadovoljene ili se o tome nije razmišljalo prijedlogom ovoga zakona? Hvala. zahvaljujem na pitanju. Broj članova upravnih vijeća do sada je bio 9 i u buduće će biti 9 međutim kao što sam u uvodnom izlaganju rekao, neke organizacije koje su predlagale neke od članova upravnog vijeća više zapravo niti ne postoje stoga smo u ovim izmjenama zakona to jasno definirali, da se takve stvari ne bi ponavljale ubuduće. Stoga smo donijeli odredbu po kojoj će od 9 članova upravnog vijeća, 4 članova imenovati Vlada RH, 2 su člana predstavnici radnika, 2 su predstavnice reprezentativnih brodara tj. onih koji obavljaju više od 60% prijevoza tereta unutar RH koji su registrirani u RH i 1 predstavnik upravnog vijeća dolazi iz onih djelatnosti koje su usko vezane i zainteresirane za djelatnost HRB-a, primjerice osiguravatelji, reosiguravatelji i slično. Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika, uvaženi zastupnik Ivan Kirin. Poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče. HRB je slijednik aktivnosti klasifikacije brodova na istočnoj obali Jadrana od 1858. g. i tada je osnovan austrijski Veritas koji je bio 3. takva organizacija u svijetu. Znamo da HRB ima svjetske certifikate i recite mi kakav je danas status

Mi smo stvarno ponosni što HRB je priznata svjetska kompanija koja se ajmo to tako reći, tuče na svjetskom tržištu za svoj dio utjecaja i dio posla. Mi kao što ste nabrojali, uz Veritas Bureau, tu su još i ostalih 5 velikih konkurenata, primjerice Lloyd, međutim HRB stoji rame uz rame tim velikim kompanijama

i u Pireju, Vijetnamu, Beogradu koji se tiču uglavnom prometa na unutarnjim plovnim putevima a ima u planu i daljnja širenja. Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Zadnja replika, uvaženi zastupnik Ante Bačić. Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče s kolegom, slijedom na pitanje kolege vezano upravo za taj međunarodni položaj HBR-a, znamo da je to ustanova i renomirana i da ima svoj normalno, položaj na međunarodnom tržištu i da se bori ne samo na domaćem, zanima me vezano i za ovu koronu i normalno i za promjene u samom uvjetu poslovanja, jel već radite nekakve analize, koliko će to oštetiti i samo tržište HBR-a i koliko će se tu promijeniti sami položaj i na europskom ali i međunarodnom tržištu ovakve ustanove? Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor, uvaženi državni Kriza koja je uzrokovana korona virusom je najviše pogodila od svih sektora gospodarstva upravo sektor prometa, sektor turizma. Unutar sektora prometa najviše je pogođen zračni sektor i pomorstvo a samim time su pogođene i naše kompanije. Kao što i sami znate, trenutno je odnosno do nedavno je bio obustavljen cijeli katamaranski prijevoz, trajektni prijevoz je bio u skoro pa hladnom pogonu, vozile su se linije rjeđe nego što je to inače tokom zime tako da sve to utječe na kompanije koje obavljaju pomorski prijevoz. naših luka, najviše su štetu osjetile one luke koje su orijentirane ka putničkom prijevozu, to su luke u Dubrovniku, u Splitu, u Zadru dok za sada što se tiče luka koje obavljaju teretni prijevoz, najznačajnija luka je svakako Rijeka

položaj na svjetskom tržištu i na zalihe koje imaju od prije, HRB će i dalje ostati jedan od jačih svjetskih kompanija u tom području. Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi za raspravu se javio uvaženi zastupnik Branko Bačić, Klub zastupnika HDZ-a Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, pomoćniče ministra, poštovane kolegice i kolege. Mi ćemo u Klubu zastupnika HDZ-a podržati izmjene zakona koje su izmjene identične prvom prvom čitanju, dakle nikakvih bitnih promjena nije što se tiče izmjena Zakona o Hrvatskom registru brodova. Do ove izmjene zakona dolazi s obzirom na promjene koje su nastale izmjene Pomorskog zakonika pa onda dolazi, jasno do podrednog usklađivanja i ovog Zakona u dijelu statutarne certifikacije i baždarenje brodova i utvrđivanja plovnih objekata koje certificira ovo klasifikacijsko društvo, Hrvatski registar brodova, a koje su na tržištu otvorene i drugim klasifikacijskim društvima i koja plovila i brodice će biti baždarene i certificirane od strane lučkih kapetanija, odnosno ministarstva izmjenama u strukturi društava koje su radile i koje su bile predstavljene u Upravnom vijeću Hrvatskog registra brodova dolazi i do te izmjene i tu ništa nije sporno, to mi itekako podržavamo. Ja bih htio reći nekoliko riječi o Hrvatskom registru brodova, kolega Kirin je spomenuo da je Međunarodna pomorska organizacija, Hrvatski registar brodova kao hrvatsko klasifikacijsko društvo utvrdila pravnim slijednikom austrijskog austrijskog registra brodova iz 1858., a taj je austrijski registar brodova je treće u svijetu klasifikacijsko društvo po starosti, nakon britanskog Lloyda i pariškog odnosno francuskog Bureau Veritasa. Tom činjenicom doista možemo biti ponosni da imamo jednu tvrtku koja je iznimno važna i koja čini dodatnu vrijednost u državi, pogotovo u državi koje se same sebe smatraju pomorskom državom. Rijetke su države u svijetu kao što je Hrvatska, koja može ispuniti 4 bitna atributa pomorske države, a to je da ima svog brodara, svoje brodogradilište, da ima svoje klasifikacijsko društvo i da ima luku upisa, odnosno lučku kapetaniju, da onda taj brod koji je u vlasništvu te države, izgrađen u toj istoj državi, klasificiran od klasifikacijskog društva te iste države i još ima luku upisa odnosno vije zastavu države odakle je taj brodar i dolazi. To je doista činjenica kojom se malo koja država može, a je pomorska može pohvaliti. I stoga jest djelatnost i angažman Hrvatskog registra brodova izvan granica Hrvatske. Po brojnim drugim državama maloprije je državni tajnik i spomenuo gdje sve HRB ima svoje urede i ta činjenica govori o važnosti za Hrvatsku HRB-a, a i potrebe da se i dalje širi

nakon Domovinskog rata hrvatski brodari imali su uglavnom starije brodove koji su bili dijelu i podstandardni i stoga smo zahvaljujući toj činjenici ili nažalost zbog te činjenice se nalazili na sivoj listi Pariškog memoranduma koji ustvari čini države i označava one države čiji brodovi su novi, uređeni, čije posade kvalitetno obavljaju posao. Jedno od mjerila za pristupanje Hrvatske u punopravno članstvo u EU bilo je da se Hrvatska na bijelu listu tog Pariškog memoranduma i stoga smo napravili 2008. akcijski plan u kojemu je jedno od bitnih uloga imao i HRB pored sindikata, pored brodara i jasno, pored pomorske administracije u lučkim kapetanijama odnosno zahvaljujući inspektorima .../Govornik se ne razumije./... kontrola. I kroz vrlo kratko vrijeme, kroz 3 godine, s obzirom da su hrvatski brodari nagradili nove brodove, s obzirom da smo obučavali hrvatske pomorce koji na tim brodovima plove, vrlo brzo su ti isti brodovi, ti isti brodari ispunjavali zahtjevne uvjete tog Pariškog memoranduma i u 3 godine se kompletna hrvatska trgovačka mornarica iz jedne države koja je imala polustandardne brodove, koja se nalazila negdje u sredini te sive liste popisa država koje imaju svoje trgovačke mornarice, došla je u sam vrh i danas je hrvatska trgovačka mornarica nalazi se na bijeloj listi Pariškog memoranduma, čime indirektno govori svim kupcima slobodnog brodskog prostora da je ta mornarica, da su te posade iznimno kvalitetno obučene, da su to sjajni brodovi i na taj način se omogućava jasno, hrvatskim brodarima da bolje posluju na svjetskom tržištu. Jedina .../Govornik se ne razumije./... brodovi ne mogu uplovljavati u europske luke, a to su u pravilu brodovi koji se nalaze na donjom dijelu sive liste Pariškog memoranduma ili na crnom dijelu ili na crnoj listi Pariškog memoranduma. Prije 3 godine, ako se ne varam, ili 4 godine su SAD hrvatske brodove, zahvaljujući činjenici da su certificirani upravo od Hrvatskog registra brodova proglasili među dvije najbolje države u svijetu, čiji brodovi zadovoljavaju standarde koji su propisani na razini SAD-a, a koji su kriteriji definirani, kao što sam maloprije rekao, Pariškim memorandumom. To je velika zasluga HRB-a koji, kao što sam rekao, ima tu stoljetnu tradiciju i ja čestitam svim zaposlenicima i ravnatelju HRB-a na onome što radi i čime praktično pozicionira Hrvatsku doista kao ozbiljnu pomorsku državu. Ono što je danas izazov HRB-a to je da oni su izloženi na svjetskome tržištu i kao što smo Pomorskim zakonikom i činjenicom da smo članica EU omogućili drugim klasifikacijskim zavodima da mogu u Hrvatskoj izdavati svjedodžbe brodovima hrvatskih brodara jer smo pristupom u članstvo u EU, jasno, bili dužni prihvatiti one 4 temeljne slobode, slobode kretanja roba, slobode kretanja ljudi, slobode kretanja usluga i kapitala. Na taj način i i zbog toga se i ovaj zakon mijenja, tako isto zahvaljujući toj činjenici, HRB može nastupati u trećim zemljama i zemljama državama članice EU-a a i drugim državama. Zbog toga je vrlo važno da resorno ministarstvo odnosno Ministarstvo financija, HRB ostavi i dalje kako javnu ustanovu koja nije proračunski korisnik jer činjenica da HRB ostvaruje na slobodnom tržištu gotovo 70% ili 65 do 70% svih svojih prihoda, time ga legitimira kao javnu ustanovu a ne kao proračunskog korisnika, zbog toga bi bilo dobro i sve ove aktivnosti koje se provode na razini ministarstva a na inicijativu HRB-a, da doista dovedu do činjenice kako se ne bi otežalo rad HRB-u, da ga se utvrdi kao proračunskim ili izvanproračunskim korisnikom čime bi mu praktično stavili terete koje bi ga u velikom djelu onemogućile da se kvalitetno na svjetskom brodarskog tržištu, konkurentno nosi s drugim klasifikacijskim društvima i na taj način vjerojatno bi došlo i do padanja prihoda samog HRB-a. Na nama je kao državi u interesu da HRB širi svoju djelatnost, ne samo u Hrvatskoj nego da širi izvan Hrvatske da bi on tu svoju djelatnost širio, on mora imati potpunu slobodu pristupa tržištu bez ikakve kvalifikacije da je u isto vrijeme i korisnik državnog proračuna što i nije osim činjenice što mu kao tvrtci koja ima javne ovlasti, mi Pomorskom zakonikom propisujemo da da ima ekskluzivno pravo na jednom djelu brodova i brodica i jahti u Hrvatskoj, sam vršitelj tu statutarnu certifikaciju odnosno baždarenje. Međutim, kako mu je od tog posla kojega on obavlja za potrebe hrvatske pomorske administracije jer je zato pozvan i stručan, ne bi bilo dobro da mu ta činjenica onda onemogućava ga da bude konkurentan na svjetskom tržištu. Koliko ja imamo informacije, mislim da su već sve radnje poduzete i da će HRB i dalje poslovati kao javna ustanova čime će on biti i dalje konkurentan i ovo što je g. državni tajnik i rekao, a to je da brojne i danas države traže i to pomorske države, koje imaju značajne trgovačke flote, traže upravo usluge HRB-a jer se HRB u svom poslovanju otkad je samostalne hrvatske države pozicionirao na svjetskom tržištu kao ozbiljni klasifikacijski zavod i ja mislim da i ovim zakonom će mu omogućiti da i dalje se u tom pravcu razvija a sa mjerama koje će uskladiti Ministarstvo financija i Ministarstvo pomorstva će mu se omogućiti da i dalje bude konkurentan na tom istom svjetskom tržištu. Dakle u svakom slučaju, mi ćemo u klubu ovaj zakon, izmjene zakona podržati. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Uvaženi predstavniče Vlade, kolegice i kolege, poštovani građani. Evo, čuli smo i povijesni prikaz registra brodova, tradiciju, tehničke izmjene po ovome pitanju, čuli smo i od kolege iz kluba HDZ-a, g. Bačića da govori o našoj tradiciji, o našim brodogradilištima, međutim je činjenica da hvalospjevi, trebamo pogledati i sagledati činjenicu i govoriti o štetama koje imaju sada i naši brodari pa poglavito oni koji ovise, njihovi poslovi, npr. oni koji imaju svoje brodove na leasing, ja bi volio da je Vlada donijela jedan zaključak o ozbiljnoj pandemiji, ali u prometu imamo te najviše probleme, ne samo u brodarskom problemu, ljudi koji imaju svoje plovilo i od kojega zarađuju za život na način da su ga podigli tvrtke na leasing, nema moratorija za te ljude koji se bave tom djelatnošću, nema moratorija na kredite koje i kamate, znači jednostavno u ovome trenutku, mi ne govorimo o problemima. Ovo je tehnička izmjena zakona registra brodova koja u biti ne donosi ništa o ovoj aktualnoj krizi, znamo da smo na kraju ovoga mandata, tako da treba spomenuti da je nekada uvaženi kolega Bačiću, u brodogradilištu Split radili iz Cetinske krajine, da bi se ujutro išlo sa 60 autobusa, danas idu dva manja kombija, tako kad govorite o brodogradnji i vašim uspjesima i vašim pregovorima sa EU-om i koja su naša postignuća u proizvodnji brodova, ona su katastrofalna, Hrvatska je tradicijski pomorska zemlja, proizvođač brodova i to bi trebalo biti u biti naša industrija, glavna razvojna industrija, nažalost ona je doslovno minorizirana, napi najkvalitetniji ljudi koji su radili brodove koje ste vi spominjali u brodogradilištima od varioca, brusača, inženjera, projektanata, sada su u drugim državama, u Koreji, u Italiji, u Njemačkoj, i tamo rade i projektiraju brodove, u biti najveća tradicija koju smo imali i u biti koja bi trebala zamašnjak da smo zaštitili u pregovorima našu brodogradnju, mi to nismo napravili. Njemačka je zaštitila svoju autoindustriju i u krizama je subvencionirala svoju autoindustriju, a mi smo brodogradnju doslovno sveli na ništa. Tako i ovim izmjenama zakona pričati i hvaliti se a ne spomenuti naš ključni resurs koji imamo a to je naše more i vrata u svijet. Mi nismo imali snage što se tiče sigurnost, spomenuo je neko ovdje sigurnost od mojih kolega, kroz sigurnosti tih brodova i štete koje mogu nastati od brodova po pitanju i ekoloških šteta, mi nismo ovaj saziv Sabora, klub MOST-a je predložio dva puta, sve u proceduri, sad na kraju mandata, jednom proglašenje isključivog gospodarskog pojasa i vi se sad hvalite sa tehničkim izmjenama povijesno bitno registra kojeg imamo na brodove, i povijest ste sad ovdje iščitali ko da je sat povijesti. Mene zanima da date usporedbu propadanja hrvatske brodogradnje, ja sam u svom splitskom bazenu, imali smo splitsku željezaru, imali smo koju ste uništili. U to vrijeme kada smo mogli proizvoditi brodove, u isto vrijeme kada se gradila autocesta od Splita do Zagreba, od Karlovca do pardon, do Splita, D, ova autocesta A1, grama željeza iz splitske željezare kod pustih tunela, vijadukta nije uloženo, tako i u brodogradnju. Da, imali smo sve, poglavito smo imali tradiciju, ljude stručnjake. Nismo zaštitili ni naš taj resurs IGP u punoj primjeni nego smo ga u biti proglasili onako kako smo ga proglasili kao auto da kupite bez kola, bez volana, tako smo napravili IGP da bi se dodvorili, bez obzira što imamo to pravo, a tako smo uništili i našu brodogradnju. Sveli smo je na niske grane. Ponavljam vam kolege i kolegice, kolega Bačić je spomenuo brodogradnju. Iz Cetinske krajine je išlo ujutro u 5 sati za brodogradilište Split, za Škver, 60 autobusa, danas ide nekolko kombija. A ti najkvalitetniji ljudi, ponavljam, otišli su u druga brodogradilišta stvarati dobra. I nije samo ovo pitanje naše brodogradnje i trenutne krize, nego ova kriza je razobrišila sve. Evo u prometu, vi ste tajniče u prometu, pa aktualna pitanja. Što ste poduzeli za ljude koji imaju svoje brodove s kojima posluju il tvrtke, fizičke il pravne osobe, oni koji imaju, evo o prometu ćemo govorit, kamione, vozila, kombije, taksije, koji žive od toga, a na leasing imaju svoja sredstva, od plovila nadalje? Mene zanima ima li ta mjera jel ti ljudi jednostavno ne mogu sad funkcionirati, nisu oni krivi zbog pandemije, koja prelazi pomalo u političku epidemiju, šta ste poduzeli, to je konkretna mjera u ovome trenutku. Meni je drag ovaj tehnički zakon da vi govorite o tehničkim izmjenama, da govorimo o povijesti našega registra, da govorimo o tradiciji naše, našeg brodarstva, ne samo po pitanju brodogradilišta nego i po ovome pitanju, drago mi je da smo na vanjskim tržištima i da imamo, sve je to dobro i da smo među prva 3 u svijetu imali za vrijeme još Austrije i tako. Znači, mi ovdje govorimo u biti sad evo kada imamo epidemiju, govorimo o jednim tehničkim izmjenama, a o ključnim problemima ljudi kojima ovisi i radna mjesta, o kojima ovise, koji imaju svoje brodove na leasing, evo spomenio sam, koji kao sredstva im služe, mi tih mjera nemamo, premda ljudi glasno, glasnim vapajem pozivaju da se taj problem riješi. Nemamo snage to riješiti. Zbog čega? Ne znam. I more je vrlo značajno, brodogradnja je vrlo značajna. RH ima ta vrata, imamo ono šta mnogi mogu poželit taj resurs. Slično je. Ono, ja moram sad na kraju napomenuti, slično je kao šta ne štitimo ovaj dio brodogradnje, nismo mi zaštitili ni poljoprivredu otkad smo u EU, nismo mi zaštitili zato što imamo 800 000 hektara neobrađenoga zemljišta, dao sam 3 zakona, nismo ga prihvatili. A što se tiče brodogradnje i brodogradilišta i drago mi je da je kolega Bačić, ja postavljam pitanje. Koliko RH danas proizvodi brodova bilo koje u odnosu na ono što je nekada bilo? Jel brodogradnja tribala, jel ona razvojna, jel ona čak izvozna? Jel onaj koji proizvodi od drva, koji proizvodi namještaj, ono šta ugradimo u brod to izvozimo. A pričati samo o povijesti i pohvaliti neke stvari, treba pohvaliti i tehničke izmjene u ovome trenutku ja mislim da nije dovoljno, poglavito zbog pandemije jel ta pandemija je sad prišla iz krize, nemojte svojim vozilima upravljati jer ne možete, morate biti u izolaciji, moramo kontrolirati i velike su štete nastale baš tim ljudima koji su vlasnici tih brodova i tvrtkama i danas nemamo, do danas tih rješenja. Ja ne vidim od ministarstva da daje rješenje, kako u pomorskom prometu, tako i u ostalim prometima. Ja bi volio da je ministar došao ovdje i dao ta rješenja jel ljudi pozivaju da se ti problemi riješe, poglavito oni koji ovise, njihova radna mjesta, njihovih radnika, njih i njihovih obitelji. Taj problem nismo riješili. Ja bi volio da smo o tome razgovarali prije raspuštanja ovoga izbora i da smo riješili tim ljudima problem o koji ovise. A tehničke izmjene zakona u ovome trenutku mogle su biti i prije 20 dana i prije 3 miseca, 4 miseca, mogle su bit i večeras, al volio bi da smo danas govorili o problemima ljudi, vlasnicima brodara, vlasnicima brodova, onima koji plove, kojima sad ne mogu ploviti, al to nismo riješili. Evo, pozivam vas da ponudite nekakvo rješenje i tim ljudima koji imaju problema zbog tog šta ne mogu prometovati, ne mogu raditi isključivo zbog toga šta je u ovome trenutku, znači kriza, nije njihova krivnja. Hvala lijepo.

Što se tiče rada ove, ovog ministarstva, kad je u pitanju pomorci i brodari, kolega Bulj umjesto što se pitate na ovoj ovdje govornici radi vlastite promocije, pitajte sindikat pomoraca, pa će vam on reć što je ovaj, ovo ministarstvo napravilo, pitajte brodare, pa ćete vidjet što je sve napravljeno za pomorce i u ovoj krizi, a ne ovdje pokušavati prikupit neki politički poen na račun priča o kojima niste dovoljno upoznati.

jer kolega Branko Bačić je svjestan da smo uništili sve što se tiče proizvodnje brodova, da su naši sada ljudi koji se bave brodarstvom, koji se bave prijevozom i u prometu kopnenom, da su u problemima, poglavito po pitanju kredita, leasinga a da im ništa niste napravili ni

niste to napravili, onda ste mu trebali ili dat opomenu ili niste, ja se ne zalažem da mu date opomenu, ne trebate, sve ok, iza toga ste isto trebali napraviti kolegi Bulju. Ali isto jedan zanimljiv detalj, kolega Bačić je osim što je digao povredu Poslovnika, probio i vrijeme za nekih 10 sekundi, niste ni trepnuli, razumije se./… Pa dobro, standard, pratimo, a kolegi ste već nakon 3 sekundi počeli vikat „vrijeme“, ja znam da ste novi na ovoj funkciji, ali evo samo da to obratite malo pozornosti. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala lijepa na vašim dobrim primjedbama.

Zahvaljujem potpredsjedniku Hrvatskog sabora, ali se zahvaljujem i g. Bulju što je otvorio neke teme, nisam uopće mislio da ćemo imati priliku danas o tome raspravljati, o svemu tome što je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture napravilo u zadnjih 3 mj. otkad je prisutna korona kriza pa ću vam samo nabrojati nekoliko stvari. Kao prvo, održano je nekoliko koordinativnih sastanaka sa svim brodarima koji posluju u RH i na međunarodnom tržištu gdje smo dogovorili niz mjera kojima bi prije svega omogućili lakši boravak odnosno povratak i odlazak, repatrijaciju naših pomoraca pogotovo onih koji su u međunarodnoj plovidbi. Što se tiče samih testiranja u suradnji sa HZJZ-om smo riješili da se omogući svim županijama posebice onim u pomorskom djelu da se mogu testirati te smo time pridonijeli sigurnosti svih onih koji idu na brod ali i onih koji već jesu na tim brodovima. Ono što je jako bilo bitno za sve naše pomorce smo riješili jednom kvalitetnom suradnjom između Porezne uprave, Ministarstva financija, sindikata i to možete pitat bilo koga od predstavnika sindikata jesu li zadovoljni s tom mjerom a odnosi se na oporezivanje pomoraca. Naime, za sve one koji ove godine nisu u mogućnosti ostvariti 183 dana boravka na moru, mi smo tu odredbu maknuli te smo na taj način omogućili da plaćaju manji porez jer oni nisu sami krivi što nisu mogli biti ukrcani na svoje matične brodove. Također, tu je obavljeno i niz sastanaka i razgovora sa lučkim upravama gdje smo dali jasnu preporuku da se svim gospodarstvenicima, one koje vi spominjete, brodarima koji posluju prije svega u našim lukama i u našem obalnom linijskom prometu, da im se omogući otpis fiksnog djela koncesije odnosno naknade kao i lučke naknade te su također svi to vrlo jasno pozdravili i ono što je možda kao točka na i cijelom našem djelovanju u ovom postupku jest donošenje jednog programa kojim mi u suradnji sa Ministarstvom financija i u suradnji sa Europskom komisijom ćemo omogućit da svi dionici ne samo pomorstva nego svi dionici i prijevoznici koje vi spominjete i kamionski prijevoz, zračni prijevoz, zračne luke, pomorske luke, željeznički sustav mogu sudjelovati u tom programu na način da mogu ostvariti do 800 000 eura bespovratnih sredstava kao i omogućavanje kreditnih linija koje će se dijeliti odnosno koje će biti moguće pristupiti HAMAG-a odnosno HBOR-a. Još jednom zaključno, samo želim reći da je ministarstvo zaista napravilo sve što je bilo u našoj moći da bi se ta kriza za koju nitko u RH nije odgovoran da se dogodila, nisu odgovorni ni naši gospodarstvenici ali nitko od sudionika u prometnom sektoru da bi se ona ublažila, da bi se sačuvala radna mjesta i da bi iz ove krize izašli konkurentniji. Zahvaljujem. Imamo nekoliko replika, prva je uvaženi zastupnik Miro Bulj. Uvaženi predstavniče Vlade, ja sam postavio pitanje da li ste ono što traže vozači tj. vlasnici prijevoznici ili kopneni, kamiona ili brodari ili bilokoji drugim, da li ste im omogućili moratorij, dali prijedlog moratorija na leasing, moratorij na kredite koji su kupili ta sredstva koja su za njihov rad njihovih radnika vrlo bitna? To me zanima. Za pandemiju, nitko nije za pandemiju kriv, međutim ti vozači su i u izolaciji njihovi radnici, a kad budu izbor onih koji su izolaciji, moći će ići na izbore u samoizolaciji sa maskicom. Znači jednostavno ti ljudi zatvoreni i nažalost šta je po županijama, koliko vi štitili da štitili, to kolega Sanader zna, nama je ušao u produžecima virus tamo gdje nije smio jer imamo ljude na krivim mjestima a dok smo gospodarstvo, naše vozače, prometnike oštetili i njihove obitelji. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor na repliku, uvaženi državni tajnik. **Bilaver, Josip (HDZ)** Evo zahvaljujem još jednom. Ono što ste vi napravili jeste iskoristili pitanje leasinga da biste bacili ljagu na sve ono dobro što je napravljeno u u proteklom vremenu. Ono što je bitno, da se razgovori, to vi jako dobro znate, da se razgovori obavljaju sa svim prijevoznicima, prije svega sa autobusnim prijevoznicima, Ministarstvo prometa dalo potporu u tom nastojanju da se izmjenama zakona trenutnim stanjem, trenutnim zakonom to nije jednostavno moguće napraviti i u razgovoru sa Ministarstvom financija i ostalim institucijama se pokušavaju naći rješenja. Zahvaljujem. Hvala. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Branko Bačić. pomorske prostore RH pa bi ja, s obzirom na maloprijašnji istup koji se govorio o proglašenu isključivog gospodarskog pojasa dodao da ćemo idući tjedan glasovati o Zakonu o kulturnim dobrima kojim ćemo zakonom potvrditi i omogućiti svim hrvatskim arheolozima, podvodnim arheolozima da u epikontinentalnom pojasu koji se nalazi ispod ZERP-a ispod ZERP-a RH omogući istraživanje svih kulturnih dobara koji se nalaze u morskom dnu i podzemlju. Da Hrvatska nije proglasila ZERP sa svim svojim sastavnicima ZERP-a, mi danas ne bi mogli u tom prostoru istraživati kulturna dobra. Ta činjenica da je ZERP proglašen, omogućava nam sve važne sastavnice gospodarskog pojasa koje su od interesa za RH i kad je u pitanju ribarstvo i kad je u pitanju sigurnost plovidbe i kad je u pitanju zaštita morskog okoliša i kad su u pitanju pomorska istraživanja, dakle u svim tim segmentima je gospodarski pojas u Hrvatskoj na snazi. Hvala. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Saša Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, s obzirom da smo malo otišli van teme, evo ja ću iskoristiti da vas pitam jedno tehničko pitanje, mislim tehničko, odnosno da vas pitam jedno pitanje. Sad ste rekli da ste održali niz sastanaka sa raznim subjektima, znači to je ovo što ministarstvo radi u cilju prelaženja korona krize pa ste tako rekli da ste održali niz sastanaka sa lučkim upravama i da ste im dali preporuku za otpis fiksnih dijelova koncesije. E sad, mene zanima da li je to zakonski moguće, dakle to mi je pitanje, da li to lučke uprave odnosno upravna vijeća mogu napraviti zakonski otpisati fiksni dio i da li je možda bilo logičnije da se sugerira varijabilni dio koji utječe u prometu, a fiksni dio je fiksni dio i da li ministarstvo možda što radi po pitanju koncesijskih naknada prema, recimo, korisnicima nautičkih marina jer vidio sam u medijima da su oni apelirali da se i njima otpiše ili pomogne, a to je u ingerenciji Vlade, odnosno vašeg ministarstva pa me zanima po tim pitanjima da li što radite i da li postoje zakonske pretpostavke uopće da se te stvari rade. Hvala lijepo.

pozivi odnosno razgovori sa ravnateljima lučkih uprava, međutim, tu odluku donosi upravna vijeća lučkih uprava. Kada govorimo o fiksnom i varijabilnom dijelu, onda je puno logičnije, mi se nadamo, još uvijek očekujemo da će ove godine biti određenog prometa, onda ne bi bilo smisla da se otpisuje varijabilni dio ukoliko lučke uprave, odnosno samim time i država može ostvariti određene prihode. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. I zadnja replika uvaženi zastupnik Ante Bačić. Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, možda mi je čak i malo drago što smo skrenuli sa teme Hrvatskog registra brodova i dobro je da ste naglasili nekoliko stvari što samo ministarstvo čini u ovo doba korone i krize. Ja ću naglasiti samo dvije stvari, pohvaliti posebice ovu uputu vezano za provedbu samog Pomorskog zakonika što određuje pomorcima 183 dana vezano za oslobađanje poreza, plaćanja od samoga poreza, moram pohvaliti angažman ministarstva što je usprkos svim zabranama i zatvaranjem granica omogućilo pomorcima da ipak otiđu na svoje brodove i da odrade svoj posao i sigurno se vrate u RH i još jedna pohvala, to je vezano za predsjedanjem Vijećem EU, i vi ste sami vodili sastanke sa ostalim ministrima pomorstva i EU i zalagali ste se upravo znajući da će lučke uprave imati problema oko prihodovne strane proračuna, zalagali ste se da sredstva i pomoći što prije dođu i da rasporede se po našim lukama.

hrvatsko pomorstvo, ali i europsko pomorstvo napravilo što konkurentnijim na svjetskom tržištu. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Sljedeća rasprava je g. Bulj. Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a od 10 minuta da kažem ovoj zakonu predloženom o registru izmjenama registru brodova koji je tehnički zakon. Mi kao hrvatska država imamo tradiciju pomorske države, imamo naš Jadran, imamo ono što trebamo čuvati i zaštiti, ali je činjenica da ovaj saziv Sabora i oni prijašnji nisu imali snage proglasiti ono što je generacije trebale čuvati, to je 24 tisuće hektara našeg isključivog, proširenja naše jurisdikcije .../Govornik se ne razumije./... gospodarski pojas. 24 tisuće hektara. Tu je neistina da je ZERP isto kao isključivi gospodarski pojas. Ovdje se radi o proširenju. Na to nas poziva i Vijeće EU i UN nas pozivaju, tako imamo pravo i po međunarodnome pravu, znači to je naša obaveza, a ja pitam građane, da li je to borbe vrijedno. 24 tisuće hektara da mi kontroliramo Da ga očuvamo, da čuvamo naša kulturna nalazišta, podmorje, otoke, riblji fond, a ne da nam Talijani ili bilo tko druge riblje flote rade što god žele i kako žele, kako bi se dodvorili Tajaniju koji uzurpira Dalmaciju, Italiju, doduše, prijatelja Andreja Plenkovića i ove Vlade. Član njihove grupacije. To je strateški i nacionalni interes, naše more. I IGP i ZERP, apsolutno nije isto. To je bilo dodvoravanje i pogodovanje europskim činovnicima na štetu hrvatskog naroda i to treba otvoreno reći. Radi se o 24 000 ha, km pardon kvadratnih. Zbog toga još jednom naglašavam da je Jadran vrlo bitan za Hrvatsku, ostale priče koje imate, vi ste u biti degradili ono što ima pravo narod a to je borbe zemlje, more, borbe vrijedno. Hvala lijepo.

važnost HRB-a kao klasifikacijskog društva za pomorski aspekt RH. I kada govorimo o tom pomorskom aspektu, možemo biti ponosni da je Hrvatska je proglasila sve svoje pomorske prostore koje su predviđene Međunarodnom konvencijom o pravu mora. Pa je proglasila gotovo sve aspekte isključivog gospodarskog pojasa koji su i Hrvatskoj važni. I ne kolega Bulj, 24 000 ha, to je 100 puta manje od onoga što smo mi proglasili, mi smo proglasili pomorski prostor koji je 100 puta veći nego onaj kojega ste vi spomenuli, mi smo proglasili isključivi gospodarski pojas koji se odnosi na 24 000 km2 i u tom i u tom gospodarskom pojasu, Hrvatska upravlja sukladno Međunarodnoj konvenciji o pravu mora i sukladno činjenici da je članica Europske komisije i nitko drugi na svijetu ne može upravljati isključivim gospodarskim pojasom u svim onim sastavnicama gospodarskog pojasa koji nam je omogućila Međunarodna konvencija o pravu mora. Da je Hrvatska proglasila i isključivi gospodarski pojas, imala bi samo još dvije mogućnosti intervencije u tom pojasu u odnosu na one koje im pruža isključivi gospodarski pojas a to je gradnja umjetnih otoka koji s obzirom na dubinu Jadranskog mora u djelu zaštićenog-ekološkog ribolovnog pojasa se niti ne mogu graditi i mogla bi koristiti energiju mora što se opet s obzirom na činjenicu kakav je naš ZERP, ne može koristiti. Dakle sve ono što je bitno za Hrvatsku se koristi a činjenica da smo članica EU-a, naš ZERP kao što i francuski kao što i švedski, kao što i engleski, engleski ne više, kao što i njemački i svaki drugi pojas bilokoje europske države koje ima svoje more, postaje zajedničke vode i da je proglašen gospodarski pojas, nitko drugi ne bi mogao tim pojasom upravljati nego Hrvatska sukladno zajedničkoj ribarskoj politici EU-a i nemaju druge države veće pravo na taj pojas od Hrvatske.

24 000 km2 ali ga ne kontroliramo ZERP-om jedino isključivim gospodarskim pojasom i na tome području talijanske flote riblje, svi rade što god žele, mi ništa ne kontroliramo, ni u ekološkom ni u gospodarskom ni u energetskom ni u bilo kojem drugom smislu. Znači laž je da ne budem blaži pa rečem neistina je, da mi sa gospodarskim pojasom ne dobivamo, da kontroliramo našeg, to je pravo hrvatsko, suvereno pravo jedne države. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro, nije bila povreda Poslovnika ali evo s obzirom na važnost govora, upozoravam pred opomenom. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Opet kolega Bulj iznosi neistine, ja nisam uopće rekao ono što on je meni imputirao i na taj način je prekršio čl. 238. Ja sam rekao da je Hrvatska i to g. Bulj zapamtite, koristi sve sastavnice gospodarskog pojasa koje su od interesa za RH i taj je gospodarski pojas odnosno isključivi gospodarski pojas prijavljen u UN-u i a vi a vi kažete da ne koristimo energetske mogućnosti, mi ih koristim, ako to ne znate, INA crpi plin upravo u epikontinentalnom pojasu koji se nalazi na prostoru zaštićenog ekološkog pojasa, prema tome, to su floskule o čemu govorimo. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Nije bilo povrede Poslovnika, imamo jednu opomenu,

Evo nastavljamo dalje sa raspravama, slijedeći je Klub zastupnika SDP-a, uvaženi zastupnik Saša Đujić. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Pa evo, ja ću se u ime kluba držati teme, neću ovako ko kolege prije mene, tako da ću bit vrlo kratak a onda ću u pojedinačnoj raspravi malo izać van teme pa ću otvorit neke teme za koje ja smatram da bi možda o njima trebalo progovorit ali što se tiče samog prijedloga ovog zakona, čuli smo već danas, ovo je tehnički prijedlog zakona, to su tehničke izmjene, između prvog i drugog čitanja u biti nema nikakvih novina u ovom prijedlogu zakona, isključivo samo nomotehničke prirode. Ja želim još jednom naglasiti da će Klub zastupnika SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona kao i u prvom čitanju, i u prvom čitanju smo u biti imali jedinu primjedbu odnosno ne toliko primjedbu nego sumnju i to smo tada naglasili da se ove izmjene odnosno intervencije vezane uz upravna vijeća, donose tada da bi se na temelju toga u biti pred kraj mandata mijenjalo upravno vijeće, naravno treba gledati okolnosti i rasprave tada, to je bio 16.1., dakle prvi dan zasjedanja u ovoj godini, daleko prije korone, sada smo evo opet simbolično praktički zadnji dan prije kraja zasjedanja raspravljamo o ovom zakonu, tako da mislim da sada s obzirom da ćemo vjerovatno od ponedjeljka imat tehničku Vladu, onda se po tom pitanju upravnih vijeća, ni neće ništa događat, dal je to sada bila vaša i volja ili je to situacija kojom nas je korona zatekla pa vas spriječila u tome, nebitno, ali očito je da će ta upravna vijeća mijenjat neka nova Vlada pa onda nemamo tu više u biti nikakvih primjedbi odnosno to nam je bila jedina nekakva dvojba. A ovo drugo su tehničke u biti izmjene i usklađenje sa europskim normama i poboljšanje cjelokupnog sustava registra brodica, tako da u biti nemamo nikakvih primjedbi i podržat ćemo ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala. Završili smo raspravu po klubovima, pojedinačna rasprava, uvaženi zastupnik Miro Bulj, nema ga, gubi pravo. Slijedeća pojedinačna rasprava, uvaženi zastupnik Saša Đujić, Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa evo, ko što sam i rekao u ime kluba sam se pak morao držati teme a sad na pojedinačnoj raspravi ću i ja malo izać malo van teme, odnosno držat ću se pitanja brodica i pomorstva ali ono što želim naglasiti odnosno drago mi je da ste vi predstavnici ministarstva ovdje, vi državni tajniče i g. Orlić jer imam neku sugestiju a možda i dobijem neke odgovore od vas da li ste možda šta napravili po tom pitanju. Dakle, spomenuli smo maloprije da se Hrvatska našla u pogođena korona krizom, g. državni tajniče, spominjali ste šta je ministarstvo po tom pitanju do sada poduzelo, niste mi dali odgovor na ovo pitanje, ja znam da upravna vijeća mogu otpisivat koncesijske naknade i koncesije i ležarine itd., ali da je to u skladu sa zakonskim propisima, dakle da li oni to mogu radit? Čuo sam sugestije nekih koncesionara koji govore ako im se slučajno ne može nešto otpisat, da li postoji mogućnost da im se možda za godinu ili dvije dana produži Dakle i to je jedan prijedlog ali ja mislim da to isto po zakonskom regulativama sada nije moguće ali recimo da imate i to negdje u nekom vidokrugu možda kroz razgovor s njima da ako bi i to bilo nekakvo rješenje, ali ono zašto želim iskoristit svoju raspravu je 1. je 1. veljače naglo je stupio Pravilnik o brodicama, jahtama i kako se već službeno zove ali znate o čemu pričam, koji je puno stroži koji je puno stroži na dosadašnjeg kako je to bilo. Dakle, moja sugestija ili da li ste možda razmišljali da prolongirate primjenu tog pravilnika odnosno da ga privremeno zbog korona krize stavite van snage zato što on iziskuje i neke dodatne troškove i za građane, prvenstveno za građane, one vlasnike manjih brodica kojih je krcat naš Jadran, turizam je jako pogođen, svi znamo zbog ove krize a možda najbolja grana turizma odnosno podgrana je ovaj nautički turizam i to se često ističe iz Ministarstva i iz vašeg ministarstva, tako da možda bi recimo stavljanje van snage odnosno prolongiranjem primjene ovog pravilnika olakšali i samom turizmu ali i građanima kojima bi novi tehnički pregledi jer jedan cijeli niz plovila ulazi u tu kategoriju, izašli van toga a druga stvar je, nisam siguran da li smo i bez korone kao zemlja bili spremni na taj dio i tu ču apelirat, dakle po novom pravilniku je cijeli niz i tehničkih izmjena koja se moraju dogoditi, znači pričamo o ispuštanju otpadnih tekućina u more od strane brodica koje imaju kemijske wc-e, dakle po novom pravilniku se moraju zadržavati na brodicama i prazniti u posebnim lukama koje imaju onda određene određene mogućnosti to uopće provoditi, sada po mojim informacijama koje ja imam, mi na cijelom Jadranu imamo samo 12 luka koje su u stanju to provest, prema tome, uzmimo uzmimo npr. jednu marinu koja ima ne znam, 300, 400 vezova i ima određenih kapaciteta a ima već i sada tu tehnologiju odnosno opremu za provođenje toga, ali i sa postojećim kapacitetima recimo možda može odradit to za 30, 40% brodova 40% brodova i kad bi recimo svi ušli u luku i praktički može se dogodit zakrčenje odnosno s ve marine bi trebale proširiti kapacitete ali i cijeli niz luka pa i ovih državnih i onih županijskih koje bi trebale u biti raditi nove investicije u opremu, da uopće budu spremne za provodit pražnjenje tih otpadnih voda, tako da je to već samo po sebi dodatna investicija što onda po meni komplicira ovu situaciju a da ne govorim da svi oni koji imaju starije brodice, imaju određene kemijske wc-e po staroj tehnologiji bi sada trebali opet još opet još dodatno investirati u preinake da se prilagode novim propisima i mislim da su to sada, to je dobro, to je dobro za očuvanje mora, Jadrana i ekologije da to uopće ne bi bilo sporno i smatram da trebamo doć kao zemlja u tom pravcu ali mislim da s obzirom na ovu korona krizu, ugroženost sezone možda nije sada tajming za to a budući da je pravilnik na snazi, sada trenutno se propisi moraju provoditi po tom pravilniku ali za to ne treba ni Sabor ni neka većina odnosno Vlada može sama promijeniti odnosno vi taj pravilnik pa evo, čisto, to je moja sugestija možda da razmislite o tome, a možda ste već nešto i napravili po tom pitanju pa evo volio bih barem da čujemo zbog javnosti jer svaki dan nas građani pitaju i sam imam sam predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave u Novom Vinodolskom pa ono, imamo cijeli niz upita od građana i gospodarstvenika po tom pitanju, pa evo, ja vam prenosim njihove poruke, pa nadam se da ćete mi dati odgovor po tom pitanju. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** A s obzirom da ste najavili da ćete govoriti van teme onda vam dajem samo upozorenje pred opomenu. Na kraju smo. Jedna replika, uvaženi zastupnik Ante Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Đujić, na početku vaše rasprave spomenuli ste i dali neke prijedloge vezano sa same koncesijske prihode lučkih uprava i kako, na koji bi se trebalo odnositi samo oslobađanje. Mislim da bi se trebali sami izboriti, dolazite i sami iz jednoga lučkoga područja, kao i ja iz grada i županije koji ostvaruje velike prihode vezano za luke. Mislim da bi se trebali tu zajedno fokusirati i usmjeriti put ministarstva i definitivno razlučiti ovaj teretni i putnički dio. U upravo ove putničke luke koje su izgubile najviše, među kojima je i Lučka uprava Split, sve ove donacije i i sredstva i pomoći koji će doći iz EU, a koji će se usmjeriti preko ministarstva, trebamo usmjeriti za početak na njih jer će oni osjetiti na ovom putničkom dijelu ovih 2 ili 3 mjeseca nadajući da ćemo spasiti od sezone maksimum, usmjeriti upravo prihode na putničke luke jer teretne de facto nisu osjetile neki veći odmak. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor Pa gledajte, sad moja rasprava i je takva, konstruktivna jer mislim da je interes svih nas, neovisno sad ni o izborima i predizbornom vremenu ni političkim opcijama da sačuvamo u biti taj dragulj pomorstva koji trenutno imamo, a ova korona kriza svakako može dovesti do toga, pogotovo i ovaj dio što ste vi govorili i putnički dio, ali i ostali svi segmenti u pomorstvu, neovisno tko možda sad na prvi pogled ima možda veće prihode ili nije nešto osjetio, ako sezona bude loša i ako budu još neka dodna opterećenja, praktički može propasti, može brzo propasti, a onda će nam jako dugo vremena trebati da se uopće vratimo na poziciju gdje smo bili prije ove krize. I zbog toga trebamo svi stvarno na svim poljima napraviti zajednički sve napore da u biti sačuvamo cijelu tu granu nautike, hajmo to tako reći u našoj zemlji, da prevlada krizu što lakše i što bolje, da bi nam recimo i druga sezona bila puno bolja. Hvala lijepo. Hvala. U ime predlagatelja, uvaženi državni tajnik Josip Bilaver. Josipe… Zahvaljujem potpredsjedniče. Zastupniče Đujić, zahvaljujem i vama na pitanju. Najprije ćemo o Zakonu o HRB-u. To pitanje koje ste postavili smo odgovorili i u prvom čitanju. Naime, izmjene ovog zakona se rade, između ostalog, zbog izmjene Pomorskog zakonika, on je donesen u siječnju 2019. g. i mi smo, s obzirom da mora biti usklađeno s njim išli na izmjene ovog zakona jednostavno zbog svih procedura, nije ni moglo biti doneseno ranije. Međutim, vaše pitanje je bilo usmjereno na imenovanje članova upravnog vijeća, a mi smo upravo ovim zakonom odnosno u tumačenju predvidjeli da mandati članova upravnog vijeća koji su imenovani i koji su sad važeći će biti važeći do kraja, odnosno nije ni bila namjera da idemo u izmjene članova upravnih vijeća, tako da nemate taj problem kod glasanja. Što se tiče ostalih pitanja koje ste postavili, da, lučka upravna vijeća mogu po Zakonu o pomorskom dobru, morskim lukama donijeti odluku kojim kojim mogu pomoći svim gospodarstvenicima koji obavljaju prijevoz u njihovim lukama za oslobođenje fiksnog dijela koncesije i mi u ministarstvu smo smatrali da je to jedna dobra mjera, upravo u razgovoru sa svim tim gospodarstvenicima smo i napisali jednu preporuku koja je išla svim, svim upravnim vijećima i ravnateljima lučkih uprava jer smatramo da nije njihova krivica što ne mogu obavljati one poslove za koje su dobili koncesiju, a nisu ih mogli obavljati za vrijeme one krize. Kada govorimo o Pravilniku o brodicama, dobro ste detektirali neke stvari, međutim, mi smo već i išli u izmjene tog zakona, odnosno Pravilnika i to je već, odredbe tog Pravilnika, izmjene tih pravilnika su na snazi. Kod samog donošenja Pravilnika o brodicama mi smo se vodili tome da povećamo sigurnost svih sudionika pomorskog prometa, da smanjimo birokraciju primjerice, bilo je više upisnika, mi smo sad to sveli sve na jedan upisnik i općenito, zaštitu okoliša, uvođenje reda, međutim, naravno, bile su i neke stvari koje sad u ovoj krizi smo vidjeli da nema potrebe opterećivati, primjerice, charteraše da ugrađuju dodatnu opremu koja doprinosi sigurnosti, međutim, smatramo da s obzirom da i nemaju prometa, s obzirom da su im pali prihodi, da nije trenutak da se te odredbe Pravilnika uvode stoga smo išli na odgodu određenih stavku tog Pravilnika i mislim da je to i pozdravljeno od strane svih onih na koje se to odnosi. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženi zastupnik Saša Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Državni tajniče, mislim da ne bi bilo dvojbe, ja potpuno podržavam Pravilnik sa svim izmjenama koje su bile unutra u normalnim okolnostima, dakle i onda kad se on donosio i kad je stupio na snagu, mi smo imali korona krizu. Dakle, nisam siguran za ove izmjene, evo, neću uzeti 100% jer jučer sam provjeravao u kapetanijama pa su mi rekli da je sve kao 1.2. tako da možda imam neku krivu poluinformaciju, evo, okej, provjerit ću još jednom, ali evo, ako je to tako, onda u redu, ali ako nije, apeliram još jednom da ovih dodatnih troškova rasteretimo naše građane u ovoj krizi da ne bi došli u situaciju onog propadanja ali i opterećenja za same građane koji imaju te brodice recimo u rekreativne svrhe, evo hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika, uvaženi zastupnik Ante Bačić. Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče, dobro da ste se osvrnuli i na ovu raspravu da razjasnimo nedoumice koje se događaju, mislim da i vezano za ove koncesijske prihode koji će normalno biti manji u pojedinim lučkim upravama, mislim da trebamo staviti naglasak isto na to što ste spomenuli u vašem uvodnom izlaganju a to su kreditne linije. Dosta naših lučkih uprava ima velika ulaganja među kojima su normalno, dio troškova i pokriva samo ministarstvo i Vlada RH, ulaže se u nove luke, ulaže se i postojeće infrastrukture postojećih lučkih uprav, mislim da tu trebate biti dosta otvoreni da se prebrodi ova godina kako god ona završila, ona će završiti vjerojatno sa određenim postotkom gubitka i tu je bitno da ta velika opterećenja kredita idu, naših lučkih uprava, idu u reprogramiranja i da tu ministarstvo i Vlada uskoči

Hvala lijepo. Evo, pitanje jedno za predstavnike ministarstva, kada govorimo o nautičkom turizmu, kada govorimo o čarteru i o predstavnicima odnosno vlasnicima brodova koji su u našim marinama, zanima me na koji način se ministarstvo pripremilo i na koji način funkcionira ACI s obzirom na recentne situacije vezano uz širenje virusa i zemalja koje su bile izloženije i iz kojih se vraćaju naši sugrađani, ali će se sada vjerojatno potpuno otvoriti ta cijela priča i vrlo teško će bit zaustaviti kroz nekoliko tjedana vlasnike primjerice brodova iz Italije, zanima me na koji način i koje su procedure i kako će se pripremiti ministarstvo za nautičku sezonu? Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor na repliku, uvaženi državni tajnik. Zahvaljujem na pitanju. Kao što sam maloprije rekao, mi smo u kontaktu sa svim čarterašima, sa svim lučkim upravama a naravno i u kontaktu sa ACI-jem kao i sve kompanije bile one privatne, bile one državne, svi reguliraju svoje poslovanje na način da se obavljaju djelatnosti ali da se ugroze naravno reduciranja određenih investicija ali svakako je naglasak na očuvanju radnih mjesta. Ono što se tiče nautičkog sektora, smatram da ipak će prvi zabilježiti oporavak i da će ipak oni biti prvi ti koji će dobiti prve goste, prve turiste te svakako se nadamo da će se u međuvremenu, pitali ste za slijedeću sezonu, pronaći cjepivo koje će ne samo biti na pomoć njima nego i pomoć cjelokupnom našem turizmu. Što se tiče sadašnjih uvjeta, treba poštovati epidemiološke mjere, preporuke stožera i svih ostalih institucija. Zahvaljujem. Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava je uvaženi zastupnik Ante Bačić. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Pred nama je znači Konačni prijedlog Zakona vezano za Hrvatski registar brodova i utvrdili smo tu dosta tema, dobro da smo počeli i sa povijesnim jednim okvirom same ustanove HRB-a ali i normalno, samog usklađenja koja su i prethodila ovom zakonu i vezano za direktive kao što je HRB, sudjelovanje u obavljanju poslova statutarne certifikacije i baždarenja pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti i drugim priznatim normalno, organizacijama i dobro da je ostalo upravo da za brodove i jahte u nacionalnoj plovidbi koje su duljine trupa manje od 24 metra u međunarodnoj plovidbi kao i hrvatske plutajuće i nepomične odobalne objekte, nadležnost je za državu isključivo HRB-a. Što Što se tiče samog upravnog vijeća, temeljne izmjene i u ovom konačnom prijedlogu zakona se odnose upravo na sami rad upravnog vijeća, izmjene upravo načina i odabira članova kako se to provodilo do sada i drago mi je da je ostalo upravo načelo i same reprezentativnosti ali i da su se uključili i u sami rad upravnog vijeća tj. da pri imenovanju samih članova da će se uzimati i kriteriji stručnosti i normalno, da je načelo transparentnosti među bitnijima oko samih imenovanja članova upravnog vijeća i to su dobre izmjene u ovom konačnom prijedlogu zakona za HRB-a ali dobro je evo da smo i u raspravi, u proteklim pojedinačnim raspravama a normalno i u raspravama u ime kluba, otvorili neke druge teme koje pokriva samo ministarstvo vezano za more i pomorstvo tako da smo tu spomenuli normalno i status pomoraca danas, osvrnuli smo se između ova dva čitanja iako nema većih promjena u samom konačnom prijedlogu zakona između dva čitanja, tu smo iskoristili priliku da raspravimo upravo uz situaciju u kojoj se danas nalazimo a to je situacija normalno, i borbe sa korona virusom i normalno smanjenjem svih utjecaja i posljedica koje će imati n naše gospodarstvo posebice kada pogledamo i nautički turizam i pomorstvo općenito i normalno turizam, što su jako bitni sudionici našega domaćega BDP-a. Dobro da smo malo se izmakli normalno, iz teme i da smo spomenuli određene mjere i da ste vi nakon svake rasprave uskakali i pojašnjavali sa mjerama koje podnosite kao samo ministarstvo pri pomoći i našim pomorcima i brodarima, moramo naglasiti da je dobra činjenica da predsjedamo Vijećem EU-a tako da ste evo i sami vi državni tajniče, sudjelovali u nebrojenim video konferencijama, sastancima samih vijeća ministara gdje su se upravo otvorile smanjenja prihoda lučkih uprava i problemi nautičkog turizma i problemi općenito brodara koji će se dogoditi, ali normalno, spas same turističke sezona koja je pred nama. Moramo naglasiti i načelo solidarnosti EU, tako da evo i pri našem predsjedanju, omogućit će se određeni programi, sredstva koja će ići i kanalizirati se preko ministarstva put naših lučkih uprava. Otvorili smo tu temu i to treba naglasiti, razlika između teretnih i putničkih luka, putničkih luka, kao što je Dubrovnik, kao što je Split, koji najviše sada gube tijekom ove korona krize jer znamo da su brodari stali, da je Jadrolinija stala, da jednostavno putnika nije bilo punih 2, skoro evo, sada i 3 mjeseca i tu su se izgubili veliki prihodu, plus onih standardnih fiksnih i varijabilnih prihoda iz koncesijskih odobrenja i koncesijskih naknada. Moramo napomenuti da određene luke, evo konkretno i Luka i Lučka uprava Split ima velika ulaganja i velike kreditne obveze upravo radi izgradnje dviju luka, ali normalno, poboljšanje same infrastrukture na području Lučke uprave i tu moramo definitivno uskočiti i ovo što sam napomenuo u replici i sa kreditnim linijama i sa reprogramiranjem postojećih kredita, sve da prebrodimo ovu 2020., da iskoristimo maksimalno sezone što nam ostane i da dočekamo spremno 2021. likvidni i spremni iskoristiti maksimum iz naših lučkih uprava. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Sljedeća rasprava uvažena zastupnica Marija Mačković. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom. Razgovaramo danas o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova u drugom čitanju koji je osnovan još davne 1858. g., koji ima dugu tradiciju sa sjedištem u Splitu. Poznato je da HRB je javna ustanova koja obavlja poslove u vezi sa zaštitom života i imovine na moru i unutarnjim plovnim putevima te u vezi sa zaštitom okoliša, mora i unutarnjih plovnih putova. Zakon o HRB potrebno je izmijeniti i dopuniti radi usklađivanja sa odredbama Pomorskog zakonika koji uređuje sve važnije javnopravne i privatnopravne odnose povezane s morem, pomorsko-plovidbenom djelatnošću i pomorskim brodovima, pa tako i obuhvat poslova koje je HRB ovlašten obavljati. S obzirom na to da je posljednjim izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika iz 2019. godine isti obuhvat izmijenjen, potrebno je izmijeniti dio Zakona o HRB-u kako bi se u isti uvrstio obuhvat poslova iz Pomorskog zakonika. Također, konačnim prijedlogom zakona izmjene su nužne i u dijelu propisivanja sastava članova Upravnog vijeća HRB-a. Izmjene u sastavu upravnog vijeća omogućit će da upravljanju radom ove ustanove sudjeluju samo najkvalitetniji i najstručniji predstavnici korisnika usluga HRB-a i stručnjaci s područja koja su neposredno vezana uz rad HRB-a. Također, konačni prijedlog zakona sadrži izjavu usklađenosti konačnog prijedloga zakona s pravnom stečevinom EU iz koje proizlazi da ovaj zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih .../Govornik se Stoga se predlaže usvajanje Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Registru brodova. Hvala. (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolegice Mačković, zanima me što vi mislite vezano uz ovaj prijedlog zakona i stvar koju je maloprije

Odgovor na repliku uvažena zastupnica Marija Mačković. **Mačković, Marija (HDZ)** Vaše pitanje je pretpostavka i normalno je da HDZ može odgovorit vezano uz sastav upravnog vijeća koje treba brojiti 9 članova, kao i na sve izazove koje je dosad mogao odgovoriti i sigurna sam da će odgovoriti za dobrobit svih nas.

su se malo izdigli iznad tog Registra i počeli su nam dijeliti lekcije o tome kako mi znamo ili ne znamo čuvati naše more. To slušamo već 4 godine, a svakome na znanje, mislim da je upravo sustav pomorskog prometa jedan od najbolje uređenih sustava prometa Hrvatskoj, a mislim da mnogi i od nas mogu tu nešto naučiti jer kad govorimo o Registru brodova, to su svojevrsne u cestovnom prijevozu, hajmo reći tehničke stanice za prijevoz, za kontrolu, znači uporabljivost vozila. Tako i na moru imamo Registar koji je zadužen da da potrebne certifikate da bi svako plovimo moglo biti u plovidbi i odgovarati potrebnim zahtjevima. Tako da ovaj zakon u nekoliko članaka koji uglavnom regulira pitanje novih članova upravnog vijeća kao onog tijela koje upravlja Registrom brodova, podržavamo jer smatramo da Udruga brodara zaista i treba biti unutra i nešto više zastupljena jer drže jedan najveći dio upravo cijelog tog, hajmo Ono što ja želim malo šire govoriti je ova protekla 3 mjeseca, s obzirom da dolazim sa otoka i desila su nam se evo, 80 dana, gotovo puna 3 mjeseca jedne neobične situacije kada smo zbog koronavirusa jednostavno mi na otocima u jednom trenutku postali gotovo karantene i da ne bi bili to u pravom smislu riječi, služili su nam brodovi koji su u pravu bile naše nekakve žile kucavice prema kopnu koje su nam mogle dati ono što nam je bilo potrebno, a to je opskrba svih otoka potrebnim namirnicama i potrebnim svim putovanjima koje na tim prostorima tako da možemo reći da su brodari u ta 3 mj. ispunila svoju zadaću, doduše u puno manjem obimu nego što je to bilo prijašnjih godina ali svakako sigurno i odradili su na najbolji mogući način ono za što i postoje a to je da spajaju otoke sa kopnom i da omogućavaju kretanje stanovništva. Naravno da je tu zaustavljanju prometa pogotovo brzobrodskog i brodskog došlo do većih i gubitaka prihoda i tu je država trebala reagirati. Nakon ovoga što je izgovorio uvaženi državni tajnik, znamo da je država napravila dobre poteze, možda da nadodam i ja nešto s obzirom da dolazim sa otoka Raba i stalno imamo problem kad govorimo o trajektnom brodaru znači kojeg imamo kao jednog od dva koje imamo u cijeloj državi, znali Jadroliniju i Rapsku plovidbu, njihov je problem su ti privezi i odvezi, taj cijeli sustav koji eto, recimo sada iziskuje opet dodatne rashode, možda da se razmisli što u ovoj godini s obzirom i na ova 3 mj. koja su prošla i s obzirom na ono što će se desiti u budućem vremenu, da se zaista brodarima pomogne jer kažem, biti privatni brodar u trajektnom prometu zasigurno u ovakvoj godini u kojoj je smanjen obim prijevoza, desit će se vjerojatno gubici koji se neće moći lako nadoknaditi, vjerujemo svi da će do godine biti bolje, možda već i kroz ljeto ali da jednostavno ti gubici budu minimalni, čuli smo što se tiče fiksnih naknada, što se tiče koncesijskih naknadama, recimo Rapska plovidba je jedan od .../Govornik se ne ovu koncesiju zato što vozi na toj liniji, ne znam je li to oslobođeno ili ste o tome već donosili određene odluke, mislim da i taj iznos koji možda i nije velik, milijun kuna ja mislim je u pitanju ako ne i nešto više ili manje, da ipak je svojevrsna pomoć svima jer kažem, ovom trenutku je važno zadržati njihovu funkciju i omogućiti možda ono što svi očekujemo sada na otocima nakon što su popustile ove mjere, da se i taj brzobrodski promet pokrene jer ako ide autobusni, mislim da brzobrodskom prometu isto ne bi biti određenih problema, naravno opet sve u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo i kriznog stožera da taj promete krene jer ljudi to očekuju, zaista očekuju i zaista molimo evo svih koji tu mogu pomoći, da se to od slijedećeg tjedna pokrene potrebna su putovanja u županijska središta, posebno osobama koje trebaju naravno doktore ili KBC-e, tako da evo, u tom smislu želim zahvaliti ministarstvu na svemu što su do sada radili u tom pitanju od ovih 90 dana ali i svevremeno, ove 3,5 g. i da se nastavi gledajući u te brodare, da završe tj. da zadrže svoju funkciju i da nam omogućavaju normalno kretanje stanovništva znači

ključu transparentnosti prilikom imenovanja upravnog vijeća registra, ja moram priznati da sam malo sumnjičav i evo volio bi da vi još prisnažite i kažete još koju riječ da HDZ transparentno upravlja sa javnim poduzećima primjerice i području prometa ili turističkog segmentu a pogotovo u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Znači zbog čega govorim to? Zanimljivo je kako odgovornosti prilikom upravljanja nema, evo znate i sami slučaj bivšeg zastupnika i omiškog gradonačelnika dipl. arheologa koji je zaštitio potpredsjednik Sabora Sanader da ga se ne smjeni nakon velikog skandala gdje je skoro 20 ljudi preminulo u Splitu, za razliku od koprivničkog doma za umirovljenike, zbog toga sumnjam da HDZ misli transparentno obavljati

na nam je da vas uvijek razuvjerimo i to ćemo napraviti i na slijedećim izborima i naravno, niste ti vi koji određujete određena pravila a posebno nije SDP. I ako nešto hoćete o upravnim vijećima, evo vam kolega tu, Saša Đujić, on vam vodi jednu lučku upravu, pitajte njega o transparentnosti i kako se to radi i kako se dodjeljuju ne znam, neka koncesijska odobrenja ili nekakve djelatnosti, on tu ima puno iskustva, jel tako, tako da, ako je transparentno, vjerojatno onda svi sve znaju pa ako nešto i ispadne krivo, a da je SDP možda kriv, pitajte njega, mislim, jer svako podnosi odgovornost za posao koji obavlja i ja vjerujem da njemu nije lako voditi jedno takvo upravno vijeće i ispuniti sve želje, ali s obzirom da vi stalno za sebe smatrate da ste vi jedini pošteni u ovoj državi, to je vaš problem, narod vam to nikako da progleda, jednostavno ste ih u povijesti razuvjerili da vi to možete napraviti kako treba i bilo je itekoliko afera oko svega, samo što kažem, vrijeme je predizborne kampanje i nema previše smisla da se mi oko toga samo bakćemo. Hvala lijepo. Evo kolega Maras mene često pita a vi recimo npr. iz HDZ-a ako imate nekih dvojbi u vama ću rado reći, recimo lani je bila revizija u pravnom vijeću baš u mojoj lučkoj upravi, koju ja vodim, dobili smo potpuno bezuvjetno mišljenje po svim točkama i to vam se nalazi na dnevnom redu ovog Visokog doma. Žao mi je što ćete raspustiti prije nego dođemo tu raspravu ali evo da vam mi pokažemo kako se to radi, tako da pogledajte, ima tamo, ima nekih koji ih znaju u SDP-u i koji su pošteni, evo to i ja sam ponosan na taj dio. htio sam vas pitat kolega Boriću, vi ste ovdje sada i podržavam dio vaše rasprave ove za divno čudo, s obzirom da podržavam sva vaša htjenja da olakšate gospodarstvenicima i ljudima na našim kvarnerskim otocima život u ovoj krizi ali evo, i kolegi Marasu ste sad rekli da se nas ništa ne pita, da se nas ništa neće pitati, jučer ste rekli da ćete vi sve odluke u ovom domu donositi i izglasavati bez nas, ja vam sugeriram da se založite s obzirom na tu vašu moć i da samo vi odlučujete, da se ukine naplata mostarine za Krčki most, evo s obzirom da nas iz opozicije nitko živ ne sluša, a vi imate toliki utjecaj i samo vi odlučujete, dajte napravite za Kvarner nešto prije kraja ovog mandata i založite se da se ta nepravedna naplata konačno ukine. Hvala vam lijepo.

vašoj, našoj županiji je župan SDP-ov g. Komadina, on stavlja svoje ove članove, članove upravnog vijeća, predsjednika kao što je stavio i vas itd. i svatko odgovara za svoj posao. Bilo je lučkih uprava koje su imali negativno mišljenje, tako da, a bili su u SDP-u i što bi ja sad na tome trebao složiti neku priču da ste svi nepošteni što? Tako da ostavimo se tog etiketiranja. A što se tiče pomoći, da, svakome tko je ova 3 mjeseca doživio to što su i doživjeli brodari, smanjen je broj putovanja. Već sam nekoliko puta rekao, 4 linije dnevno, a imali smo ih 10-12 i to sigurno ne može dati isti novac kao što je to bilo prošlih godina. A što se tiče ukidanja mostarine, nemojte se iznenadit. Vidjet ćete u budućem vremenu što će bit. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. U ime predlagatelja tražio je riječ državni tajnik, izvolite. **Bilaver, Josip (HDZ)** Evo g. zastupniče Borić, samo da vam kratko odgovorim. Zahvaljujem vam g. zastupniče Borić, imali ste nekoliko pitanja, pa bi vam samo kratko odgovorio na to. Preporuka je svakako Lučkoj upravi Senj da omogući smanjenje naknade za privoz i odvoz, odvez i tu smo mi u razgovoru i sa i sa lučkom upravom, nadam se da će se nešto riješiti po tom pitanju. Što se tiče otvaranja brzo brodskih linija, mi imamo najavu da ona kreće od 18. svibnja, dakle od slijedećeg tjedna i to nas također izuzetno veseli. Spomenuli ste ulaganja, pa ću kratko s obzirom da vi dolazite Kvarnera, reći nekoliko, nekoliko riječi i o tome. Možemo zaista bit ponosni da ova Vlada sa 0 kuna koliko je naslijedila ulaganja u lučku infrastrukturu iz državnog proračuna došla na 77 milijuna kuna u ovoj godini. A kada govorimo o ulaganju, a tu su između ostalog i luke u Crikvenici i Novom Vinodolskom i ostalim lučkim područjima u vašoj županiji. A kada govorimo o europskim sredstvima onda je tu još impresivnija brojka, pa možemo spomenut ulaganja i u luke Baška na Krku i u luku na, na Rabu i na Lošinju i u Crikvenici, te možemo stvarno biti zadovoljni što se koristi naše članstvo u EU da bismo unaprijedili između ostaloga i cjelokupno pomorstvo, ali posebice lučku infrastrukturu koja je bila godinama, da ne kažem desetljećima, zapostavljana. Zahvaljujem. Hvala. Ima repliku uvaženi zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo. Uvaženi državni tajniče, ne bi se složio baš s time da smo bili zapostavljeni. Bilo je vremena kada su se luke gradile, kada vi niste bili državni tajnik, al su bili neki drugi i mi smo ih gradili i uvijek su imali takve slične iznose između 60-tak ili 70-tak milijuna kuna i to je bilo vrijeme kada su se dograđivale ili izgrađivale nove luke na otocima i na obali. To treba nastaviti i svaka pohvala na tom dijelu jer bez toga županijske lučke uprave zaista ne bi imale dovoljno novaca da mogu rješavati tu možda najskuplju infrastrukturu što uopće postoji kad govorimo o pitanjima infrastrukture. Ono što želim reć još je da se evo ova naša najava da bi od ponedjeljka mogao krenuti je zaista nešto što očekujemo kao otočani jer nam je to ipak najbolji i najjeftiniji i najkomotniji dio ovaj prijevoza prema županijskim središtima i molim vas da zaista učinite sve što možemo da se od ponedjeljka to zaista i dogodi da ne ostane na najavi jer vidjeli smo da nema problema u trajektnom prometu, ajmo i brzo brodski riješiti, brodski je ja mislim pokrenut, tako da su tu uvjeti poprilično slični i naravno uz mjere opreza, ali da se to zaista pokrene.

kada govorimo o ovoj temi uz ova tehnička rješenja koja se nude, treba govoriti o cijeloj jednoj industriji koja je ugrožena i koja bi trebala dobit pomoć države. Znači sa te strane treba razmišljati o tome kako narednu godinu preživjeti jer ove godine od turizma neće biti ništa ili će biti malo. A brodari odnosno putnici na brodovima izuzev ako uzmemo trajekte ili linijske brodove koji plove do otoka koji će nešto raditi, vjerojatno također neće raditi u onom u onom pravom obujmu i dosta će, dosta će brodara biti u problemu. I sa te strane bi bilo normalno da Vlada RH razmišlja o konkretnom prijedlogu kako pomoći ljudima da dočekaju slijedeću sezonu jer niko nema ništa od toga da cijela jedna industrija nestane i da slijedeće godine industrija koja je rasla svake godine 20, 30 ili 40% sada nestane i da se krene opet iz početka. Znači moramo biti svjesni da je pitanje virusa posebno osjetljivo u tom segmentu i ja se nadam da će Vlada razmišljati o tome sada, a siguran sam da će Vlada nakon parlamentarnih izbora razmišljati nova, na način da sačuva tu vrlo vrijednu industriju koja stvara visoku dodanu vrijednost. Znači, potezi koji će se vući u nautičkom turizmu, potezi koji će se vući prema tvrtkama koje se bave prijevozom putnika ili uslugom smještaja putnika i, i kruzinga koji su vrlo, kažem, veliki segment tog nautičkog dijela, mora biti strateški donesena i mora se vidjeti kako narednih godina to sve skupa može funkcionirati. Novi izazovi su, nisam siguran ni da će epidemiološka struka ili služba moć jednako odgovoriti na sva pitanja. Vidimo da se cijela RH dosta sporo otvara, stvari ne funkcioniraju. Kada pogledate primjerice na cesti, evo ugostiteljstvo, kafići nisu, ne da nisu puni, nego nisu još niti poluprazni nažalost. Govorim i, i o teretanama i o, i o svemu onome što je normalno radilo prije 3 mjeseca sad će trebat još mjeseci ako ne i, i duže od toga da bi se stavilo u funkciju. I sa te strane apsolutno treba voditi računa i o ovom segmentu. Žao mi je šta ove završne dane saziva sabora za kojeg još usput budi rečeno ni ne znamo kada će bit raspušten jer HDZ kao nikad do sada se igra sa datumom izbora, ne samo sa zdravlju naših sugrađana jer dva milijuna ljudi će morati izaći na birališta i epidemiolozi HDZ-ovci se sramote svaki dan u 2 sata i objašnjavaju neobjašnjivo odnosno pokazuju da je stožer završio svoju priču i da bi bilo što, što bolje za i korisnije za RH i naše sugrađane da prestane na taj način degradirati sebe, a na kraju krajeva i zbunjivati ljude jer su nekonzistentnosti postale nešto šta je obilježje njihovih presica u 2 sata svaki dan. Tako da nažalost RH se pokazala dobra u prvom dijelu dok smo se branili od, od virusa. Sada u povratku u normalu smo, vjerujte mi, vjerujte mi, vrlo spori, ovo je nažalost u ovom trenutku nefunkcionalna država. Znači ne funkcioniraju stvari, pogledajte obrazovanje, pogledajte segmente koje, koje sve skupa imamo u RH, pogledajte koliko će poduzetnika tek narednih mjeseci doći u probleme jer će se ukinuti mjere od 4.000,00 kn i šta ćemo onda? Da li imamo spremne novce u proračunu za narednih 3 mjeseca? Nemamo. Da li imamo nove mjere? Nemamo. Kako će ljudi raditi u turizmu, nautičkom turizmu u 7 mjesecu? Znači bit ćemo sretni ako se to počne polako vraćati, a mi nemamo još uvijek niti one najosnovnije mjere planirane i ova Vlada de facto funkcionira po principu idemo što prije na izbore da se to završi, pa ćemo 4.g. vidjet kako ćemo i šta spašavati i da li ćemo uopće imati šta spašavati. I sa te strane moram priznat da sam dosta razočaran, pogotovo u segmentu turizma i nautičkog turizma sa mjerama koje je Vlada dala jer se tu nije napravilo bog zna što, može se puno više. Neizvjesnost koja vlada među tim ljudima je velika i ja pozivam da se što prije osvijestimo. Nažalost do izbora vrlo vjerojatno nećemo moć previše napravit. Hvala lijepo. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Branka Juričev. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Maras, vi ste sve pričali, ali niste pričali o HRB-u i ovom zakonu, najviše ste potrošili na prozivanje Vlade, na termin kad će biti održani izbori i jučer ste dali izjavu kako će to biti u ponedjeljak, ne znam kako sad to više nije u ponedjeljak kad ste vi najbolje upućeni kad će to biti. O mjerama Vlade, načinu na koji se ponašamo i kako smo se snašli u ovoj pandemiji mislim da svi, sve zemlje u okruženju nam daju pohvale i kaže da smo se izuzetno dobro snašli i brojke pokazuju koliko imamo oboljelih, koliko imamo smrtno stradalih. A što se tiče gospodarskih mjera, imali smo prvi paket sa 63 mjere, pa onda drugi paket. Vidimo da je oko 95 000 poduzetnika podnijelo zahtjeve, da smo spasili oko 600 000 radnih mjesta i vama je očito sve to ništa. Hvala. Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gđo. Branka, pa nije život do 6 mjeseca. Ja vam govorim da nakon toga nema nikakvog plana. Zbog toga Plenković i žuri na izbore da sebe osigura, a kasnije što će bit sa ljudima, sa građanima, to ga, ne zanima ga previše. Kriza se velika sprema i umjesto da razmišlja kako da pomogne građanima i kako da pomogne poduzetnicima. Restorani, kafići, pogledajte, prošećite malo po Gradu Zagrebu i okolo, i u Vodicama sam siguran da je slična situacija, ne rade. Hoteli ne rade. Kako ćemo im pomoći u 7., 8. i 9. mjesecu? Zašto se o tome ne govori? Zašto o tome Plenković ne razmišlja? Zašto razmišlja samo o tome kad će raspustiti sabor kako bi izašao na izbore i dobio svoj posao i svoju fotelju? To je jedino šta njega zanima i, i o tome vam ja govorim. O riziku koji imamo da će gospodarstvo kolabrirati za mjesec, dva dana. Umjesto da se tome posvetimo, on se posvećuje manipulaciji sa datumom izbora. Hvala lijepo. Slijedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Stevo Culej. neću govoriti ni o Dravi, Savi, koje su zasute šljunkom, pijeskom koji se ne vadi, pa s time sprječava posao, plovidbu, prevoz tereta, u našoj Slavoniji još samo mogu izgleda slavonski čiklovi od hrastovine i to oni 9 metarski plovit. Ja ću neš pročitat. Zakon ograničava podstandardnim brodovima ulazak pod zastavu, dakle u registar. Međutim, jesu li restrikcije dovoljne? Ovo je zakon koji uređuje sve važnije javno pravne i privatno pravne odnose povezane sa morem pomorsko plovidbenom djelatnošću i pomorskim brodovima, pa tako i obuhvat poslova koji je HRB ovlašten obavljati ima, dakle jedan važan propust. Pomorska praksa i dobri mornarički običaji nalažu promjena imena brodovima koji su ratni plijen, rezultat zaplijene ili sredstvo počinjenja kaznenih dijela i ratnih zločina. A nije to jedina galebina u ovom visokome domu. Glede kako u ovom zakonu nedostaje određene etičnosti, znači ničega, nastaje ništa. Ukoliko je plovilo bilo sredstvo ili pomagalo počinjenje teških zločina i genocida moralo bi iz etičkih razloga biti posebno označeno, a tome nije tako. Galebina koja je plovila na galebu bila je sponzor i supočinitelj mnogih terorističkih organizacija u svijetu poput Fataha, Fataha, Palestinski teroristi, Tupamarosa, Urugvaj i komunisti, Montonerosa, Argentina i ljevičari, Crvenih brigada i mnogih drugih lijevo orijentiranih terorista. Ne čudi me što će klub zastupnika podržati ovaj zakon. Zakon o ovršnoj pljački, Zakon o grobljima i uklanjanju četničkih Mauzoleja, kako i drugi važni zakoni poput onog o naplati ratne štete i odštete nisu na dnevnome redu. Ovaj zakon ne spominje niti način pljenidbe srbijanskih, srbijanskih brodova od naplate štete i odštete. Abu Abas je 7.10.1985. nakon otmice broda Achille Lauro dobio utočište od galebine sa Galeba. Dovoljan razlog uz mnoge druge za članak u ovom zakonu kojim se stavlja obaveza promjene imena plovilu. Zašto spominjem galebinu sa Galeba? Kada je hoštapler i zločinac Josip Broz došao na Sušak na bijelome brodu imena Galeb, u bijeloj uniformi nakon svih zločina koje je počinio nad hrvatskim narodom, dali su mu nadimak galebina, dakle izmet što on nije shvatio. Ja sada predlažem promjenu izmjene broda prije upisa u registre i 50 miliona kuna koje je crveni baron namijenio za obnovu te galebine da se to povuče i prenamijeni negdje dalje gdje bi nam bilo pametnije kad govorimo već o krizama u kojima ćemo biti, da se novci ne troše na gluposti, na spomenike jednome zločinu nad hrvatskim narodom, a posebno veličanju ideologije totalitarizma o kojemu se ne govori u hrvatskom društvu, a to je stvaranje mita, mita veličine Josipa Broza Tita. Ubojice Hrvata. Hvala. Hvala lijepo. Cijenjeni zastupniče Culej, upravo ta sredstva koja ste predložili ja znam gdje i mogu, mogu se uložiti u luku Vukovar gdje bi onda to bio stvarni, pravi simbol, da napravi se od te luke da bude naša najjača riječna luka, a da bude u korist građana Vukovara i ne bude protivno želji Gradskoga vijeća grada Vukovara jer vidimo da postoje oni koji žele tu luku odvući iz Vukovara i da ne bude više sastavni dio grada heroja. Tako da ja podržavam, ako ta sredstva idu u grad Vukovar, u skladu sa namjenama

Poštovani kolega, ja znam da vi mene jako dobro razumijete, upravo dolazite iz takovih mjesta koja su bila svjedoci jednog nesmiljenog progona i pljačke hrvatskoga naroda kako u vrijeme Tita i njegove partije tako i u novije vrijeme, vrijeme Domovinskoga rata. Jako nam je poznato onima Hrvaticama i Hrvatima koji promišljaju o načinu i stilu idoliziranja takovih povijesnih nemani, zlikovaca koji su nam nanosili zločine i daljnju podjelu hrvatskoga društva sa jednim jedinim ciljem, stalnim držanjem u nekom okrivljeničkom položaju hrvatskoga naroda zbog nekih prošlih zločina koji je nad njima počinjen i mi smo i danas svjedoci ne trebamo ići do Sarajeva, ne trebamo ići do Vukovara, ne trebamo ići ni u crvenu Rijeku, ima i onaj dio koji ja poznam koji nije crveni da bismo vidjeli petokraku, petokrake su svuda oko nas, simboli zločina …/Upadica: Vrijeme./… jedne ideologije, tu su oko nas i u Hrvatskome saboru, sjede i gledaju nas još uvijek. Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku, završno Ivan, uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Hvala potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovani građani neću ovdje raspravljati i samoj suštini zakona o, koji je ovdje predložen znači već koristim priliku da pozovem Vladu da reagira, a trebala je to napraviti prije 2 mjeseca kada je počela korona kriza. Riječ je o tome da turistička sezona je praktično počela, mi smo strahovito ovisni o turizmu, ljudi mi pišu sve više poduzetnici, hotelijeri, iznajmljivači sa otoka, oni su jako uznemireni i uplašeni, oni apeliraju da se Jadrolinija, znači da što prije Vlada donese program subvencioniranja vrlo jeftine karte prijevoza kako za putnike, posebno za automobile, da to bude što više, što jeftinije, jer kako oni razmišljaju na obalu, uz obalu Jadransku će ljudi doći autom, a u ovoj situaciji ako je skup trajekt, prijevoz i ostalo, turista skoro neće biti na otocima. Znači ovo je zadnji čas, ja vam prosljeđujem njihove apele i za to se zalažemo ispred Stranke Promijenimo Hrvatsku da subvencionirate značajno prijevoz trajektima, znači i putnika i vozila prema otocima. Otoci su u vrlo teškoj situaciji, ne treba objašnjavati i mislim da nam je to svima u interesu jer inače ćemo imati ozbiljne probleme na otocima. Druga stvar na koju bi želio upozoriti jest da, postaviti pitanje zašto se izbjegava izvijestiti hrvatsku javnost o Uljanik plovidbi, o načinu kako je Uljanik gradio brodove za njih, po kojoj cijeni su građeni brodovi, jesu li i kolike su štete, znači gubitke zbog toga trpjeli u Uljaniku koji je proizvodio brodove? Zašto je Hrvatska banka za obnovu i razvoj prije godinu dana, znači i za prošli Božić, doslovno dan prije Nove godine ustvari odobrila još jedan kredit? Svi krediti koji se odobravaju za Božić i Novu godinu su problematični krediti. Mislim da je tada odobreno negdje jamstava toj privatnoj firmi za oko 300 miliona kuna. Prošlo ispod radara proteklih dana zbog ovog širenja straha od ovog korona virusa da je podignuta kaznena prijava protivi bivših ljudi koji su upravljali Uljanikom, a sad su se smjestili svi u Uljanik plovidbu i da je tu riječ, ako se dobro sjećam preko 750 miliona kuna, a tko zna i koliko više. Bio sam prije tjedan dana u Istri. Pričao sa ljudima koji dobro poznaju situaciju i zaista opisuju Uljanik, Uljanik plovidbu, Istra se industrijalizira, kriminal, korupcija cvate i prema tome nije to ništa posebno, tako je u čitavoj Hrvatskoj. Dakle, ovim ću zaključiti, pozivam vas da snažno subvencionirate prijevoz s kopna na otoke i da istražite ulogu Uljanik plovidbe u propadanju, je li odgovorna za propadanje i gubitke Uljanika. Hvala. (HDZ)** Završno u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, uvaženi zastupnik Tomislav Panenić. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, ovdje su se otvorile brojne teme pa tako smo dotakli i temu luka i pogotovo ono što je za nas koji dolazimo iz područja Vukovarsko-srijemske županije bitno, a to je koji je stav vaše Vlade o kanalu Dunav – Sava i onim prijeporima koji su nastali, zapravo podjeli, ne samo stranačkoj, nego društvenoj i ekološkoj i stručnoj vezano za izgradnju toga kanala i izmještanje luke jel ako imamo situaciju u kome Vukovarsko-srijemska županije i župan guraju taj projekt i žele ga realizirati, s druge strane imamo otpor grada Vukovara i ljudi koji rade u luci Vukovar da će to donijeti dodatnu štetu, da je samo projekt koji će otići u nešto što nije interes niti grada Vukovara, niti je interes onih koji se trude sačuvati, zaštititi okoliš i tu smo ostali kratki od 2016. kada taj sukob čeka odgovor, mi ga još uvijek nemamo. Da li to strateški projekt, podržava li ova Vlada to, ili ne podržava, da li će se on realizirati, kada će se realizirati, da li ćemo imati isto taj projekt da će stalno nastojati kao značka, kao otkup INE koja sve ove godine od obećanja koja smo imali 2016. nije se pomjerila ni milimetra. Ali to stvara problem kod bilo kojeg strateškog dokumenta i kada imamo situacije gdje treba u strateškom dokumentu uvrstiti određene projekte, da li ga stavljati u dokument ili ga ne stavljati? Da li on kao takav je aktualan ili nije, da li je to samo neka lokalna želja ili je to stvarna, da li ta sredstva koja su iznosa koje se broji u milijardama kuna će biti osigurana, planirana, što će biti sa lukom, da li je to razgovarano sa gradskim vlastima Vukovara, da li ima na kraju tereta za tu luku, da li će ti brodovi o kojima danas se razgovaralo imati što prevoziti ili će to biti jedan veliki infrastrukturni projekt za kojega neće biti stvarnih korisnika ili su toliko u nedoglednom nekom vremenu da će nam na kraju to biti jedna od investicija koje su samo bile namijenjene onima koji bi vršili radove, ali ne za potrebe gospodarstva o kojem se toliko priča? To su pitanja koja treba odgovoriti. Iskoristio sam upravo ovu priliku da postavim vam to pitanje, da odgovorite jasno, decidirano, da ljudi u Vukovarsko-srijemskoj županiji oni koji donose odluke, oni koji raspravljaju strateški znaju u kom smjeru idu i da li trebaju podržavati oni koji bi to podržali vaš stav ili trebaju biti protiv toga stava pa da napokon se to raščisti. Jel ovo od Marije Terezije stoji, prošlo je više od 100 godina, a čini mi se da bi vi to mogli odvući još 100 godina u iščekivanju nečega što je nepoznanica, a na kraju nema ni stvarnu potrebu po onima koji prvenstveno žive u gradu Vukovaru i koji obavljaju utovar i istovar sa

Zahvaljujem potpredsjedniku Hrvatskoga sabora. Zahvaljujem i svima vama na svim pitanjima i sugestijama. Prije nego krenem na završno izlaganje, mogu evo kratko spomenut ulaganje u unutarnje plovne puteve. Pa spomenut preko 100 milijuna kuna ulaganja u luku Slavonski Brod, Brod, ulaganja također iz europskih sredstava ali i iz državnih sredstava u luku Osijek, ali i ulaganje u luku Vukovar. Međutim i ono što nam slijedi, a to je vrlo brzo potpisivanje za izgradnju zimovnika u Opatovcu te luke u Sotinu za što će se izdvojiti što iz europskog, što iz državnog proračuna preko 80 milijuna kuna. Sad prelazim na završnu riječ. Prijedlogom zakona uskladit će se odredbe važećeg zakona o Hrvatskom registru brodova s odredbama Pomorskog zakonika koji je noveliran početkom ove godine kojim su se cjelovito uredili poslovi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu i statutarna certifikacija te baždarenja pomorskih objekata. Posljednjim izmjenama Pomorskog zakonika Hrvatska je radi usklađenja s odredbama Uredbe broj 391/2009 Europskog parlamenta i vijeća o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova omogućila da poslove statutarne certifikacije i baždarenja određenih pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti međunarodnoj plovidbi osim HRB-a obavljaju i druge priznate organizacije, organizacije, dok će te poslove za brodice provoditi nadležne lučke kapetanije. Slijedom navedenog, RH je pored HRB-a priznala i Biro Vertas i Lod registar kao priznate organizacije u skladu sa zahtjevima, potrebama hrvatskog udruženja brodara u međunarodnoj plovidbi Mare Nostrum. Prijedlogom zakona uredit će se imenovanja članova upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova, te će u radu upravnog vijeća sudjelovati reprezentativni predstavnici najznačajnijih korisnika usluga i i to na način da će se u upravno vijeće biti imenovana predstavnika iz udruge brodara sa sjedištem u RH čiji članovi upravljaju s najmanje 60% ukupne bruto tonaže svih brodova hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi. Pored toga, u rad upravnog vijeća bit će uključeni isključivo stručnjaci iz područja neposredno vezanih za Hrvatskog registra brodova za razliku od primjerice dosadašnjeg sudjelovanja stručnjaka s područja zaštite na radu, kao što će biti imenovan i predstavnik osiguratelja, reosiguratelja brodova i odgovornosti brodara koji su osiguratelj i reosiguratelji izravno zainteresirani za način i kvalitetu poslovanja Hrvatskog registra brodova a kako je to organizirano i drugim europskim i svjetskim kvalifikacijskim društvima. Važno za napomenuti da je naša želja, a na tragu smo toga i u razgovorima sa Ministarstvom financija da HRB ostane javna ustanova te time očuva svoj kvalitetan i jak položaj na svjetskom tržištu. Drago mi je da smo imali prigodu razgovarati o mjerama koje je donijela Vlada u proteklom razdoblju vezano za ublažavanje šteta od korona krize, te mogu dati i naglasiti to da ministarstvo konstantnom razgovoru i kontaktu sa svim onim koji obavljaju sve vezano ne samo za pomorstvo nego i za sve ostale sektore prometa. Završno, provedba ovog zakona nema financijski utjecaj na državni proračun. Zahvaljujem. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je uvažena zastupnica Branka Juričev Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče spomenuli ste razgovore, pregovore koje vodite sa Ministarstvom financija vezano za status Hrvatskog registra brodova, mislim da je onda potrebno znati i uključiti i ove podatke koje je donio neovisni revizorski, neovisno revizorsko mišljenje za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2019. u kojoj se može vidjeti da svaku godinu sve veći je porast udjela tržišnog prihoda u ukupnom prihodima od 61% sad prelazi i 65% i postoji trend smanjenja time i udjela prihoda od javnih ovlasti. Ukupno za te 3 godine imali smo prihod od gotovo 117 milijuna kuna i kao što sam rekla čak 74 milijuna kuna bili su tržišni prihodi. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Pero Ćosić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče spomenuli ste ulaganje u unutarnje plove puteve i u luke na unutarnjim plovnim putevima, ja bih se zahvalio na visinu i ulaganja u luku Slavonski Brod koja je značajna za razvoj našega kraja, ali bi također zaključio da ne treba biti dileme da li se višenamjenski kanal Dunav-Sava treba graditi. To je jedan strateški projekt, projekt koji, ideja kao živi više od 250 godina, intencija EU je svakako prebacivanje prometa sa ceste na željeznice i na plovne puteve, a to nam znamo skraćuje plovni put za 400 km kada idemo sada Savom, Dunav pa gore u zapadnu Europu, tako da je strateški projekt, a sama prepiranja unutar Vukovara da li ta luka ide bliže ili dalje mi znamo da danas se luke ne razvijaju na obali plovnih puteva već na unutar kanala, to su bazenske luke koje imaju svoj teret, svoju

Hvala potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče u svom završnom izlaganju spomenuli ste preko 100 miliona kuna ulaganja u razvoj luka u Slavoniji, Osijek, Vukovar, Vinkovci što svakako je za pozdraviti, a naravno pitanje je za sve Slavonce nas bitan taj kanal Dunav-Sava, ne samo za Hrvatsku nego je veći dio zemalja dunavskog sliva zainteresiran za taj projekta pa je pitanje koliko se planira i kada će se nastaviti s tim projektom. Ne smije politički razlozi biti razlog za zaustavljanje investicije u tom dijelu. I kad je riječ o luci Slavonski Brod ima jedan problem koji nije riješen općina Gornja Vrba i Klakar se ne mogu spojiti na kanalizaciju na pročistač koji je uz luku Slavonski Brod toga što je precrpna stanica na području luke Slavonski Brod. Zbog tih imovinsko pravnih odnosa neriješenih već par godina ta investicija u koju je uloženo preko 10 miliona kuna nije do kraja dovršena. Pa vas pitam što planirate na tom planu učiniti? Hvala. **Bilaver, Josip (HDZ)** Zahvaljujem. Vezano za odgovor za imovinsko-pravne odnose u luci Slavonski Brod, upoznat sam s tim problemom i to se rješava zajedno sa HŽ Infrastrukturom, ja se nadam da će se vrlo brzo i tu naći rješenje. Kada govorimo o kanalu Dunav-Sava, možda sam propustio prije reći da je u izradi fizibiliti studija i sva popratna dokumentacija koja prethodi mogućem ulaganju. Ja vjerujem da će to ulaganje biti i realizirano u slijedećem mandatu. Naime, EU u sklopu Green Wall budućeg projekta podržava upravo ovakve projekte koji za cilj imaju smanjenje CO2, ali isto tako smanjenje općenito troškova, a znamo da je željeznički promet, promet na moru i unutarnjim plovnim putevima najjednostavniji, najjeftiniji i najefikasniji. Tako da mislim da ovaj projekt koji je vrlo važan ne samo za Slavoniju, nego za cijelu Hrvatsku i okruženje će ići dalje. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. S obzirom da smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu po ovoj točci, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

željezničkog sustava, drugo čitanje, P.Z. 819. i - Konačni prijedlog Zakona o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima, drugo čitanje, P.Z. br. 820.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

Odgovor na repliku, uvaženi državni tajnik.

Bilaver, državni tajnik.

izvolite.

Hvala lijepo. Uvaženi predstavniče Vlade, kolegice